Vladimir (HDZ)** - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju instrumenta kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije /ERO/, hitni postupak, Odbori mjerodavni su proveli raspravu. Predstavnik predlagatelja nema nakanu dodatno obrazlagati prijedlog.